**Šeks, Vladimir (HDZ)** 5. Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a

proračun. Državni tajnik Ministarstva financija Ante Žigman će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robu, robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ s konačnim prijedlogom zakona. Temelj za utvrđivanje potraživanja Republike Hrvatske s osnove klirinškog duga bivšeg SSSR-a sadržan je u memorandumu o reguliranju uzajamnih financijskih potraživanjima po obračunima vezanim uz robnu razmjenu koja je obavljena između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ u Moskvi 17. rujna 2003. godine. Dakle, memorandumom je utvrđen ukupni završni saldo koji je iznosio milijardu i 291 milijun 951 tisuću klirinških dolara te je njegov preračun u američke dolare današnji prema tečaju koji je bio jedan klirinški dolar vrijedi 0,625 američkih dolara i tom konverzijom ukupni dug je utvrđen u iznosu od 807 milijuna i 469 tisuća američkih dolara. Memorandumom je utvrđen i raspored tog bivšeg duga između bivših članica slijednica bivše SFRJ a u skladu sa sporazumom o pitanjima sukcesije između država slijednica gdje je Republika Hrvatska dobila 23% od od 185 odnosno Hrvatskoj je pripao iznos od 185 milijuna 718 tisuća 076,83 američka dolara. Prema tome, Vlada je na sjednici održanoj 20. svibnja 2005. godine donijela Uredbu o objavi predmetnog memoranduma. Nakon toga su naravno krenuli pregovori za sklapanje sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Republike Hrvatske o reguliranju tih obveza dakle što za tih 185 milijuna američkih dolara Republika Hrvatska može dobiti od sadašnje Vlade odnosno obeštetiti se od sadašnje Vlade Ruske Federacije. U višekratnim pregovorima zapravo dane su tri opcije. Prva opcija je išla dakle da se može dati to u gotovini kroz anuitetnu otplatu 20 do 25 godina što je zapravo jedan izuzetno dugi period, otplatom kroz isporuku dogovorenih roba koje nisu burzovne robe u periodu od 10 godina i otplatom u dogovorenim robama u skraćenom roku uz primjenu diskonta od 25% za burzovne robe. Burzovne robe se smatraju dakle plin, nafta i sve ono skupa što se može na burzi vrlo brzo smo odnosno Vlada je pokušala kreirati pregovaračku poziciju na način da dođe do 100%-tnog iznosa duga. Dakle 185 milijuna američkih dolara na način da smo utvrdili i interese za opremu za izgradnju termoelektrana u iznosu od 105 milijuna dolara, višenamjenskih helikoptera u iznosu od 65 milijuna dolara i opremu za plinovod u iznosu od 15,7 milijuna američkih dolara. U slučaju da se ta realizacija ne može izvršiti isti se mogu zamijeniti nekim drugim projektima. Dogovoreno je dakle da isporuka … /Govornik se ne razumije./ … roba u ovom slučaju bude u razdoblju od 5 godina u vrijednosti uz godišnji iznos od 37 milijuna dolara. Dakle i u tom smislu ne bi došlo do ovog diskonta od 25% koji je predložen od strane Ruske federacije i nakon dugih pregovora utvrđeno je zapravo da takav oblik i način prebijanja dugova je moguć i Vlada Ruske federacije dakle 29. travnja 2006. godine donijela odluku o potpisivanju sporazuma između Vlade Ruske federacije i Vlade Republike Hrvatske o reguliranju obveza obveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između SSSR-a i, bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ. I temeljem svih odluka dakle koje su bile donesene od strane Vlade ministar financija Ivan Šuker potpisao je u Moskvi 24. srpnja U tom smislu ovdje se pred vama nalazi zakon koji bi trebao potvrditi sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske federacije o reguliranju navedenih obveza na način kao što je to objašnjeno sada. Hvala vam lijepa. Hvala. Odbor za financije i državni proračun i zakonodavstvo. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Željko Nenadić. Izvolite.

i vezano uz robnu razmjenu. Klub Hrvatske demokratske zajednice i zastupnici Kluba Hrvatske demokratske zajednice glasat će za ovaj zakon zbog toga što je potrebno stvoriti sve pravne pretpostavke za naplatu ruskog duga prema Republici Hrvatskoj. A pravne pretpostavke su bile sljedeće: prije svega čuli ste od državnog tajnika, to je bio memorandum između Vlade Republike Hrvatske i svih ostalih vlada republika bivše SFRJ i vlada Ruske federacije kojim je utvrđeno hrvatsko potraživanje u iznosu od 23% u odnosu na ukupni klirinški dug bivšeg SSSR-a prema bivšoj SFRJ. Nakon potpisivanja memoranduma trebalo je konačno urediti to pitanje i to je učinjeno sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ. Znači tim sporazumom ustvari je utvrđeno koliki je taj dug, stvarni dug i utvrđeno je sve one regulativne norme na osnovi kojih će se taj dug rješavati. Nakon toga da bi se taj sporazum proveo u djelo 29. prosinca 2006. godine sklopljen je protokol između Ministarstva financija Republike Hrvatske i Ministarstva financija Ruske federacije i Ministarstva gospodarstva, razvitka i trgovine Ruske federacije o utvrđivanju popisa roba i usluga koje će se isporučiti na račun podmirivanja duga Ruske federacije prema Republici Hrvatskoj. Znači stvorene su sve pravne pretpostavke da bi se naplatio ruski dug prema Republici Hrvatskoj. Zašto je potreban ovaj zakon? Ovim zakonom ustvari mi potvrđujemo sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske federacije o reguliranju obveza bivšeg SSSR-a obračunima vezanim uz robnu razmjenu bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. I to je čitava poanta ovog zakona. Znači ovaj zakon je potreban kako bi se sve one pravne pretpostavke koje su učinjene memorandum, sporazum, provedba regulirale i kako bi mogli pristupiti ustvari naplati duga Ruske federacije prema Republici Hrvatskoj. Ovdje se može postaviti pitanje zašto hitni postupak? Pa razlog je jednostavan. Vodeći računa i o činjenici da je Ruska federacija već okončala svoj unutarnji pravni postupak potrebno je i u Republici Hrvatskoj okončati i unutarnje pravne postupke kako bi sporazum u skladu sa svojim odredbama što skorije stupio na snagu. I na kraju mogu izraziti svoje osobno zadovoljstvo što će provedbom ovog sporazuma oko naplate duga Republike Hrvatske prema Ruskoj federaciji, temeljem sporazuma i protokola najveći dio sredstava biti utrošen na izgradnju četvrtog bloka termoelektrane Sisak koji će osim gospodarskih imati značajne učinke i na povećanje kvalitete zraka u Sisku i okolici jer će gorivo za ovaj dio termoelektrane umjesto mazuta biti plin. Hvala. Klub IDS-a poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Kroz tu sukcesiju za "eks" Jugoslavijom na temelju ovog duga od 807 milijuna dolara Hrvatskoj pripada tih 23% kao što je rekao državni tajnik, a to je tih 185,7 milijuna dolara. Taj dug vidimo i temelju ovoga sporazuma, biti će podmiren u robama kroz 5 godina. Znači možemo, možda i prije. Znači godišnje cirka 37 milijuna dolara. Ono što je sigurno dobro je to da je kao banka izabrana Hrvatska poštanska banka kao nazovimo je to tako državne banke. Članak 5. kaže se da isporuke iz Ruske federacije u Republiku Hrvatsku roba i usluga na ime podmirenje iznosa koji se regulira iznosa kamata ostvari se na osnovi individualnih izvozno-uvoznih ugovora, u daljnjem tekstu: ugovori, koji se sklapaju između ruskih isporučitelja i hrvatskih kupaca, a koje određuje svaka od strana u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Eto radi tog dijela sam se javio jer me je zanimalo koje su te robe, odnosno koje su te usluge. i moj prethodnik državni tajnik prije mene spomenuo da će 105 milijuna dolara biti uloženo u opremu za gradnju čujem sada 4. bloka Sisačke rafinerije, ne rafinerije nego termoelektrane. Onda 65 milijuna dolara ide za nabavku ruskih helikoptera, znači za vojnu opremu Hrvatske vojske, a 15,7 milijuna dolara za E sad se postavlja pitanje da li je bolje izabrati tu vojnu opremu, rusku tehnologiju ili bi možda bilo pametnije pa makar i uz 25%-tni diskont ove burzovne robe koje bi kasnije eto mogle se lako utrošiti i vratiti možda tu cijenu, iako se uvije čovjek jasno postavlja pitanje zbog čega diskont ako je netko nekome dužan ne znam koliko već godina iznos od 185 milijuna dolara. Što reći za kraj? Da bi Rusi vjerojatno Putinu još za života trebali podignuti spomenik. Riješio je vanjskog duga i robne rezerve značajno povećao. Vratio respekt Rusiji, a zemljama ili sa zemljama ex Jugoslavije doduše to je bila i logika Kliringa rješava dug izvozom svojih roba. Jasno ugovor treba podržati. Ali rekoh pitanje je da li se je možda neke druge robe moglo vis a vis ove vojne opreme itd. dovesti u Hrvatsku. Iako je svatko ne od nas jasno da treba započeti i kako bih kako bih rekao ponovno opremanje Hrvatske vojske suvremenijim tehničkim sredstvima. Sve u svemu ajde, dobro je da Hrvatska može računati na povrat tih 185,7 milijuna dolara.

Hvala